- Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 631 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili.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 Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Kada se gleda u sami zakon tehnički 3 članka 2 članka u kojem se mijenja stopa odnosno dodaje stopa od 10% za oporezivanje za sve dobitaka od lutrijskih igara i igara klađenja. ovaj zakon isto kao što je bio i ovaj Zakon o doprinosima gdje se mijenjala ta stopa je paket zakona i u vidu smanjivanja deficita. Kada smo raspravljali i kada smo razmatrali na koji način ono što je Europska komisija predložila kao preporuke Vladi RH u smanjenju deficita koji su iznosili negdje oko nešto više od 7 milijardi kuna i na koji način na koji način napraviti tu fiskalnu konsolidaciju koju je izuzetno teško napraviti zato što je radite u 6.godini recesije i svako dalje micanje i na prihodima i na rashodima zapravo postavlja se pitanje na koji način kada imate takve zahtjeve odnosno kada imate zahtjeve Europske komisije na koji način napraviti nešto, a da s druge strane ne oštetite privredu, da ne oštetite korisnike proračuna, da ne pogodite određenu kategoriju korisnika. Samim time Vlada se odlučila iako su bile preporuke iz određenog dijela privatnog sektora da se svih 7,5 milijardi kuna treba tražiti na rashodovnoj strani, s obzirom da je rashodovna strana proračuna vezana također uz brojne kategorije korisnika proračuna koji su socijalno ugroženi, pogotovo kada znate da je većina njih oslonjena na mirovine, da se radi na oni koji su uglavnom na proračunu kada gledate cjelokupni iznos proračuna. Ne radi se tu o korisnicima koji imaju nekakve ekstra dobiti. Znači radi se o umirovljenicima koji imaju niska primanja, radi se o socijalnoj skrbi koji također imaju neka niska primanja znači i ili djelatnicima državne ili javne uprave također koja su po primanjima ispod primanja se ne razumije./… Tako da je u tom kontekstu predložene su određene mjere na rashodovnoj strani, one iznose polovičan dio i onda se postavljalo pitanje na koji način i ove prihodovnu, taj dio na proračunu i tako da je i to jedna od mjera ovdje izračunatih oko 300 milijuna kuna. Uvijek se možemo pitati je li to 300 milijuna, na koji način je zapravo izračunato i tih 300 milijuna kuna zapravo to je određena projekcija isto kao što kada radite bilo kakav zakon utvrditi određenu projekciju je li to 300 milijuna kuna, je li to više ili manje, vidjeti će se sa njegovom primjenom. Isto tako kada smo smanjivali ili dio povećavali jedan dio PDV-a teško je pogoditi u potpunosti koliki je takav fiskalni učinak nešto dalo na proračun. Ali svakako određeno, neću reći novo opterećenje ali svako u ovome dijelu će imati utjecaj i imati će utjecaj na ljude koji se i teško je tu pogoditi kakav će taj biti ukupan utjecaj na ukupno poslovanje tih društava. Međutim, uvijek gledate kada donosite bilo kakvu mjeru i na rashodovnoj strani i ona također ima utjecaj na privredu, znači ovdje i prihodovna i rashodovna strana, znači bilo koju mjeru koju donesete i jedna i druga ima utjecaj na gospodarstvo. I sada u ovom dijelu smo i smatrali da ne idemo dalje u daljnja nekakva rezanja, pogotovo rezanja socijalnih nekakvih davanja, da je ovo jedna od mjera na koju ćemo moći da ne idemo u rezanja socijale, da ne idemo u rezanja onih koji zapravo i najmanje imaju. Da će ovaj dio od 300 milijuna kuna simbolično ali i značajno za taj dio prihoda i pomoći socijali i namjenskih ovih sredstava ako će pomoći da ne idemo u daljnja rezanja. Tako da nije, slažem se nije popularno donositi niti jedan ovakav zakon ali mjere koje su pred Vladom Republike Hrvatske su da u tri godine izađe iz prekomjernog deficita i da zapravo dugoročno stabilizira javne financije. Zahvaljujem. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih Grubišić, Kajin. Nema nikoga, gube pravo na raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra. Ako povežemo dvije rasprave, ovu prethodnu i ovu sada moglo bi se reći šta je sreća. Sreća je dobro zdravlje i slabo pamćenje. To je sreća. Imamo slabo pamćenje ono što se dogodilo prije dvije godine a hvala Bogu još smo dobrog zdravlja. Ali ne takvog zdravlja da možemo provariti sve ovo što nam Vlada servira za ovom govornicom, odnosno što nam daje na klupe. Malo prije u ime kluba je gospodin Rađenović rekao mada se poslije izvlačio otom potom, ali ja ću se vratiti na to otom potom. Da je više sreće, vjerojatno za građane Republike Hrvatske bi oporezivali bogate. Međutim, što smo mi napravili. Dolaskom kukuriku koalicije nakon velikih obećanja ljudi su izgubili nadu. Može se slobodno reći da je kukuriku koalicija ukrala građanima nadu a sada će im krasti i dio sreće. Ovo je zapravo jedan od skandaloznijih zakona koji se donosi. Ovi prihodi od igara na sreću do 30 tisuća kuna koje će se sada oporezivati oni se uspoređuju sa plaćama. Nitko ne sluša, igre na sreću. Ljudima je još ostalo loto, igre na sreću su im ostale. Znači, pazite, kada u državi vidite redove u lutriji to znači da je velika kriza. Jer im je lakše, vjerojatnije im je dobiti na lotu nego dobiti posao. Vjerojatnije im je da će si popraviti svoj kućni budžet dobitkom na lotu nego da mu pomogne država, to je tragično stanje. Znači, plaće se poistovjećuju sa primanjima od igara na sreću. Sasvim sigurno da treba oporezivati, ja sam mislio da će se možda oporezivati oni dobici veći 30, 40%, 50%. Međutim, šta se zahvatilo? Zahvatilo se da bi se dobilo, 300 milijuna kuna onima koji najmanje dobivaju, jer tu se može nešto počistiti. To mene podsjeća, nisam toliko star ali pamtim iz povijesnih udžbenika na '45. kada su dolazili u sela oni sa velikim čizmama, kožnjacima udbaši i čistili tavane, metlu uzeli i čistili tavane do zadnjega žita, do zadnjega zrna žita. Tako i ovo, još narod ima ajmo mu sada uzeti i to. Prvo ubiti ćete volju da igraju na sreću. Jeste razmišljali o tome da građani jednostavno će reći, e nedamo, nećemo igrati, da će vam pasti za toliko znači igre na sreću. Niste razmišljali na efekt. ali 184 državne agencije, zavodi, institucije, vijeća, fondovi, deseci, stotine milijuna, pa preko milijarde uludo utrošenih novaca to se ne usudite gurnuti ruku u njihov džep i reći e pa nećete ništa ne raditi. Prije sam spomenuo, agencija koja kaže imala je 6 prijava, za 4 se proglasila nenadležnom, a 2 nije uspjela riješiti u godinu dana. E to treba 17 milijuna kuna dobiva, pa normalno treba to plaćat, zašto, pa namjestili su svoje ljude. Pa kako će ti ljudi živjeti? Igrat će loto. Treba živjeti od nerada. Koliko stotina milijuna kuna bacimo tu, to nitko ne razgovara o tome. Prije je gospodin Rađenović govorio o velikim reformama koje su se napravile. Niti jedna nije napravljena, niti jedna velika reforma nije napravljena, nažalost nije napravljena. Imamo centar za krš, onda imamo agencije za … pod tlakom, imamo agencije za plaćanje u poljoprivredi 500 ljudi, ima toliko agencija da ne znamo šta ćemo s njima. Sve te agencije imaju automobile, kartice, ljudi u tim agencijama. Nitko ne kaže tu ćemo kresati jer treba počet od nečega. Od čega, od građana. Postoji jedna agencija koja se zove Agencija za investicije i konkurentnost. Na čelu je gospodin Damir Novinić. Kad je on dolazio iz HRT-a kojeg je uništavao godinama tad su rekli sad će to buknuti, sve će se preinvestirati. Koju imamo investiciju u Republici Hrvatskoj, trebamo li mi tu agenciju? Ne trebamo, sasvim sigurno da ne trebamo i nismo dobili niti jednu investiciju A toj agenciji kaže da je cilj povećanje broja investicijskih projekata, kreiranje novih radnih mjesta, unapređivanje investicijskog okruženja. Ništa nisu napravili, ukinimo ih i nemojmo stavljati svako malo građanima ruku u džep i vaditi ih van i kazat još ima neka lipa, ajmo to preokrenut taj džep. I možda su sumnjivi, možda su sakrili negdje pa dajmo i to, možda igraju na crno igre na sreću, pa stavimo još neku agenciju za otkrivanje onih koji igraju igre na sreću na crno. Ta agencija će imati posla vjerojatno jer ima onih šibicara koji rade i to treba oporezivati. Ovo kod nas je konkretno ono i sreću treba plaćati, znači na najmanje dobitke ali nismo, nema hrabrosti ova Vlada oporezivati bogate, nema hrabrosti velike kamate. Nije hrabrosti našla da se transakcije nogometaša koje su vrijedne stotine milijuna da se to oporezuje. Sada to idu raščišćavat onako potiho da se nekom ne zamjere nekom moćniku. Prema tome, ovo je samo dokaz da Vlada nema koncept, da Vlada oporezuje siromašne i da je ovo neoliberalna Vlada

Teško ću ja vas uvjeriti u to da to nije tako, a i nije mi cilj da vas uvjerim, ali ja sam očekivao kao da ćete vi ovaj zakon podržati. Ako se ne varam, vi ste stranka Laburisti, vi ste Stranka rada. Ja ne razumijem da ona stranka koja rad prije svega u interesu rad i radnici i oni koji žive od svog rada da su npr. spremni to da godinama, desetljećima pa i dan danas bude oporezovan rad, svaki onaj čija je vrijednost iznad 2200 kuna, a da se ne oporezuje nešto što je dobitak od igara na sreću. tome, kakva ste vi to Stranka rada ako vi nas prozivate da smo mi loši socijaldemokrati, kakva ste vi Stranka rada koja se zalaže za to da se rad može oporezivati, on je oporezovan i u svakoj državi je oporezovan, normalno, ali da se ne oporezuje npr. dobitak od igara na sreću. Šta je on važniji od onoga rada, zar je za vas važnije kad netko dobije 5 ili 50 tisuća kuna od igara na sreću, to ne treba oporezovat, kad netko crnči čitav mjesec zaradi 4000 kuna, to treba oporezovat.

a replicirate mi. Prije svega, dobici iznad 30 tisuća kuna se i sad oporezuju. Oporezuje se sirotinja koja igra, radnici koji igraju igre na sreću i koji se klade rekao sam jer ste doveli dotle naciju da jedino što može ih spasiti sreća, ništa drugo. O tome kako se vi odnosite prema radnicima ste pokazali u Zakonu o radu. Tu nemojte držat lekciju jer da je po vama uzeli bi radnicima sve i dali bi krupnom kapitalu ono što uzmete radniku. Super Hik, čisti Super Hik. Ovdje kad govorimo i vi ste, uspoređujete igre na sreću sa radničkim plaćama, sa radničkim primanjima, kao Laburisti se bore za oporezivanje radnika, a a zato su da se ne oporezuju igre na sreću. Ja sam vam maloprije rekao da sam očekivao da će visoki iznosi biti možda sa 40-50% oporezivanih, znači onaj tko dobije 10-20 milijuna, 5 milijuna kuna, a ne ovaj sitniš. Ali toliko duboko ste zaglibili da morate uzeti sve, pa čak i ono najmanje što se može dobiti. gospodine potpredsjedniče. Pa rekao je prije nekih sat-dva kolega Vukšić da se čudi da potpredsjednik nije mene opomenuo jer se nisam držao točke dnevnog reda. Moram priznati da se i on u većem dijelu rasprave ovdje nije držao dnevnog reda, ali dobro pustio to sad sa strane. Zakon ima samo 3 stranice pa je teško i 10-15 minuta, slažem se s vama, držati se samo te teme. Gospodine Vukšiću, država mora osigurati svoje rashode i vojsku i policiju i mirovine i zdravstvo itd., E sad i nadovezujem se tu na repliku kolege Jelušića, morate reći a gdje to onda treba donijeti neke prihode da bi te sve rashode mogli osigurati ili ćemo od njih odustati. Govorili ste da se ovdje oporezuje dakle igrače. Ne, porez na igrače postoji, dakle 5% na sportske kladionice inače što se uplaćuje kroz redoviti prihod. Iz Hrvatske lutrije indirektno se dakle vraća opet u sport, u kulturu, da ja to dalje ne govorim. Ovdje govorimo o oporezivanju dobitaka, znači onih sretnih igrača koji su dobili određeni dobitak. Nisam bio ovdje od početka, ne znam je li kolega Lalovac rekao ali ima mnogo onih igrača koji namještaju ovih 30000 znate i profesionalnih koji od toga žive pa namjerno 29000, pa se to spušta itd. Možda bi to trebali vidjeti. Ali kažem da ne ostane ovdje zabilježeno, znači nije nikakav novi namet. Radi se samo o onima koji imaju tu sreću da dobiju da će od tog sretnog dobitka 10% odvojiti. Još uvijek im 90% ostaje. Tu među nama vlada neki interni, ne znam kako bih ga nazvao trač ili pošalica da ste vi dobili negdje na lotu. Nadam se da kao čovjek da ste to i uspjeli. Nadam se da ste tada i platili taj porez od tih 10%. Ali ja zaista ne vidim razloga da se, da unosimo zbunjenost i ne znam zašto ste se toliko uzbudili. Sretni igrači. Još uvijek im ostaje 90% prihoda i ne znam kakav bi to zaista bio udar na sirotinju. A u krajnju liniju ako to zaista demotivira ljude da ne igraju ove igre možda je to win win situacija pa da bude manje ovisnosti o klađenju. Hvala lijepa. laburisti - Stranka rada)** Ja se nisam žalio na vašu raspravu zato što bi vam onemogućio. Ja volim ovako široke rasprave. Samo sam rekao nek' upamte da kada ja raspravljam potpredsjednik Sabora je, mada ga nije bilo u sabornici uvaži to i dapače vi imate to pravo govoriti. Ne može se držati teme, trebamo ići malo šire, znači u neku ekspoziciju. Što se tiče ovog vašeg internog, riječi vam se pozlatile što se tiče mene osobno, ali neću o tome osobno, znači riječi vam se pozlatile. A drugo, rekli ste da se nadate ako sam dobio, da sam platio porez. Svi moraju platiti, pa prema tome ne daju vam lovu pa onda plaćate na lotu. Ja vam govorim do sad se isto tako plaćalo. I odmah kad vi uplaćujete na igre u sreću već dio ide za humanitarne dobrotvorne svrhe to vam govorim. Ali zar nije žalosno da one najbogatije, oni koji sasvim sigurno da se nitko od tih sitnih nije obogatio. To što ste vi rekli da postoje namještaljke to je već problem za policiju, to je problem za istrage itd. Ne govorim o tome. Onaj tko dobije nek' plati ste rekli. Šta je to problem? Pa šta nije problem onima najbogatijima da ih oporezujete? Pa to je daleko veći novac nego što je ovo. Ja se uopće nisam uzbudio, nego meni je neugodno kako uzimate volju ljudima čak da igraju igre na sreću. Jer kažem jedino u Hrvatskoj ih može spasiti sreća, ništa drugo. Sreća a bit će vjerojatno sretne ruke da ćete bit čim manje na vlasti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Pošto sam spominjan s jedne i s druge strane dužan sam dati pojašnjenje. Pošto je zakon tehničke naravi i vrlo teško je raspravljati 15 minuta kolega Vukšić je svoju raspravu skratio na pola. Procijenio sam i mislim da je sreću spominjao svake tri minute, tako da evo. Ne, ne imam sat pa mjerim. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Goran Marić. Izvolite.

gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče, cijenjeni kolegice i kolege. Gdje baš ja o ovoj temi. Ne mogu dobiti na lotu kolega Vukšić. Kad bi netko i anonimno za mene uplatio i eventualno dobio ne bih taj novac uzeo. Što se mene tiče nitko se ne bi kockao sa srećom kad bi bili kao ja, ali onda ne bi ni funkcioniralo društvo kad bi bili svi isti. Kolega Vukšić je iznio jednu definiciju sreće. Ima na stotine definicija sreće, ali i različitih. Ali svi se slažu u jednom da je sreća emocionalno stanje u kojem osjeća osoba zadovoljstvo. To se svi sa time slažu. Ali se isto slažu da izvori sreće za svakoga nisu isti. Nije isti izvor sreće za plemenitu osobu i osobu oskudnu duhom, nije isti izvor sreće za temperamentnu i za mirnu osobu, niti za zdravu i za bolesnu osobu nije isti izvor sreće, nije ni za vedru i potištenu, nije ni za zaposlenu i nezaposlenu, pa nije ni za osobu sa privilegijama u odnosu na onu osobu koja je uskraćena u pravima. Zato ne čudi da je za nekoga sreća biti slobodan, za nekoga biti ovisan čak pričinjava sreću. Za nekoga je sreća imati visoki položaj u društvu, a za nekoga je izbjeći takvu situaciju. Za nekoga je čak sreća i stjecati materijalna dobra kupovati tvrtke, a vjerovali ili ne nekoga čini sretnim i otpuštati radnike jer time povećava profite, a njegovu sreću čini i ostvarenje što većeg profita. Ali ima onih koje istinska sreća je i unutarnji mir i činjenje dobrih djela i razgovor sa prijateljima, čitanje knjiga, sasvim suprotnih svemu onome što sam nabrojao. A na žalost ima onih koji i novcima pokušavaju tražiti svoju sreću, odnosno novcima zazivaju sreću, a izazivaju nesreću. Iako je gospodin potpredsjednik rekao tehnički zakon iziskuje on malo širu raspravu i promatranje iz svih kuteva kad je u pitanju igre na sreću, pa čak moramo i razlikovati lutrijske igre od klađenja i to je, iako ih zovemo jedne i druge igre na sreću ali je ogromna razlika između te dvije nazovimo ih igre. Možemo mi promatrati samo financijski efekat zakona, ali ne smijemo zanemariti i društveni efekat odnosno društvenu korisnost ali i društvenu štetu. Igre na sreću po svojoj prirodi ne predstavljaju klasičnu gospodarsku i poduzetničku aktivnost. Toga bismo trebali biti svjesni. Jer poduzetnik u pravom smislu riječi riskira vlastiti kapital radi ostvarenja dobiti. A ovdje se u pravilu riskira tuđi kapital i to većine radi eventualne dobiti pojedinaca. Morali bismo se malo i zamisliti kako posljednjih godina se sve više zatvaraju obrti, a sa izloga naslovi nam paraju oči kladionice ili otkup zlata, najčešće što se u zadnje vrijeme pojavljuje. Mislim da je i to pokazatelj stanja u društvu. I dok možemo promatrati igre na sreću sa nekakve dobronamjerne strane ne možemo ne kazati da su kladionice istodobno korisne za državni proračun i zapošljavaju ljude ali i da proizvode društveno zlo. Ponekad kladionice izravno prouzrokuju i kriminal. Pa svjedoci smo i sudskih procesa. Ne možemo zanemariti sve ono negativno u društvu što nanose kladionice, a samo promatrati eventualno porez koji se time ubire. Onda bismo mogli još djelatnosti u Hrvatskoj i drugih od čega bi se mogao još veći porez ubirati ali bi bila društvena šteta znatno veća. Ne možemo zanemariti da kladionice dovode i do nesretnih slučajeva, do unesrećenih obitelji, do usmjeravanja mladih na pogrešan put. Ponekad srednjoškolci umjesto na satu su u kladionicama iako ne bi smjeli tamo biti. Ali, zar nije malo i pretenciozno bez rada htjeti dolaziti do novca? I ne može nikako biti sretno društvo u kojem će prevladavati da se na radu ne zarađuje nego na neradu ili kladionicama. Iako Kant je davno kazao da nismo pozvani niti smijemo određivati niti imati pravo učiti nekoga kako će imati svoju sreću, ali ne može biti sreća druge unesrećivati. Nitko nema pravo kovati svoju sreću udarajući po prstima drugih. A mnogi su kujući svoju sreću udarili po prstima drugih kad je u pitanju kladionica. I ne možemo zatvarati oči pred tim. A o tehničkoj strani kad govorim, mislim da bismo trebali imati više razreda. Da bismo svakako trebali imati jedan minimalni iznos koji ne bismo trebali oporezivati radi negativnog utjecaja i odljeva i poticanja ilegalnog klađenja internetskog. A to je recimo iznos 1000, 2000 kuna možda da nije oporezivo. Ali onda ne bi se smjelo do 500 tisuća oporezivati jedinstvenu stopu. Zašto ne bi bilo od 2 tisuće do 50 tisuća oporezivano 15%, ali od 50 tisuća do 500 tisuća stopom od 30%? od 30%? Pa većina ljudi živi i plaća doprinose i ima ukupnu plaću godišnju 50 do 60 tisuća kuna. Porez na dobit se plaća 20%, a ovdje bez uloženog rada samo na rizik bi se plaćao manji porez. A za dobitke iznad 500 tisuća kuna ne usudim se ni kazati koliki bi trebao biti porez, sigurno ne 15 ili 20%. Pa porez na dohodak, porez na nesamostalnu djelatnost je puno, puno veći od poreza ovako, a zarade su puno veće i dobici veći čak i više od 500 tisuća kuna. Znam da je teško uskladiti sad sve to. Trebalo bi izvagati i negativne i pozitivne učinke, ali nikako ne bi trebalo biti samo dva razreda. Mislim da bismo trebali tu razmišljati o više razreda. Porezi su najegzaktniji pojam kojeg se može uopće zamisliti, a sreća je jedna od najrelativnijih pojmova. Kako uskladiti najegzaktniji i najrelativniji pojam? Vrlo teško. Ali za oslikati jednu takvu situaciju možda je dobro kazala čuvena Helen Keller koja je rekla da je plakala dugo jer joj nisu kupili cipele, ali da je prestala plakati dočim je vidjela čovjeka bez nogu. Pa zato i mi progledajmo i one koji su se unesrećili na klađenju. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na replike. Branko Vukšić, izvolite. Uvaženi kolega Marić vi ste ovdje govorili o opasnostima igara na sreću, s tim da ste naglasili da su tu prije svega mislite na kladionice. Najopasnije što postoji na svijetu kad govorimo o novcu je špekulativni kapital. Najokrutniji i najopasniji, daleko milijardu puta opasniji od igara na sreću s tim da se i tu može govoriti o špekulacijama. Rekli ste da je sreća unutarnji mir, slažem se s vama u potpunosti ali kako uspostaviti unutarnji mir kad vam kruli u želucu? Vrlo teško, čak ni fizički nemoguće. Ne bih u ovoj ekonomskoj situaciji u kojoj ste vi dobro zapazili da postoje ja uglavnom vidim najviše otkup zlata, ono što mi nazivamo obiteljsko srebro odnosno obiteljsko zlato se počelo prodavati kako bi se moglo vezati kraj s krajem. Ne mislim da je šteta od igara na sreću tolika da bismo trebali razmišljati o tome da je ukinemo ali se slažem s vama da treba a za to sam se i zalagao da ove velike dobitke treba oporezivati sa više, vi ste rekli da se čak ne usudite ni reći s koliko i da treba odrediti ono što se ne oporezuje minimalno, zato sam se ja isto zalagao u tome da onima koji najmanje dobe se ne smije uzimati jer ja ovoga nikad nisam u životu bio u kladionici pa ni ne znam kako se to igra, stvarno ne znam, vi vjerojatno ste upućeniji u to, ne znači da igrate nego da ste proučavali, jel? Ali mislim da igrači one koje ja poznajem lota, znam pasionirane igraju to iz hobija. **Batinić, Milorad Hvala lijepa. Kolega Vukšić nisam se zalagao za zabranu nikakvu nego sam rekao da je iznimno teško a da treba pronaći ravnotežu između društvene korisnosti i društvene štete, nesporno je da ima korisnosti, nesporno je ima društvene i štete. Slažem se s vama da je špekulativni kapital jedan od najgorih oblika i zlouporaba ali nije li i klađenje jedna vrsta špekulacije pa da je špekulacija opet kažem, to dokazuju sudski procesi, zamislite, klade se tko će zabiti prvi pogodak ili tko će dobiti prvo poluvrijeme u hokeju, koji je smisao toga? Smisao je zabludjeti narod, je siromašnom, teško je siromašnom naći mir, ma siromašni još uvijek lakše nađu mir nego bogati, bogataši ne mogu naći mir nikako jer im je uvijek malo, uvijek im je malo. I kad steknu ono što žele onda još više žele i još nisam nikoga vidio i sreo da ne želi više nego što ima. U njima je veći problem. Ali kad se govori o poreznim nametima, pa danas je iako imam dopis ovdje, ima već mjesec dana zašto se ne smanje plaće vodstvu HNB-a koje su dvostruko veće od najveće u državnim službama, pa ne silaze iz zraka iz prve klase Boeinga, ne silaze. Više provedu u zraku iznad Atlantika nego na radnom mjestu i nitko ih ne pita koliko godišnje potroše, više jedna osoba u vodstvu HNB-a potroši u godinu dana nego 10 zastupnika, ali u to ne možemo dirati. Pa promijenimo zakon da dobit iz HNB-a mora ići u državni proračun, podići ću za to ruku odmah ali promijenimo zašto da zadržavaju oni dobit? Uzimamo dobit onih koji bi trebali investirati i oni koji ne mogu investirati oni zadržavaju dobit, natjerajte ih da vam isplate. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Krešimir Bubalo replika, izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Mariću, naime u svom izlaganju detektirali ste ono što je važno a to je da se obrti gase. Ono što je još važnije da ministar Maras nema rješenja. No ono što vam želim replicirati da od tih obrtničkih radnji koje se zatvaraju nisu samo nastale kladionice nego 50% su kladionice a 50% je otkup zlata. kad ste govorili o sreći, sreća je izbjegavanje nesreće. A znamo da dobar dio naših poduzetnika želi izbjeći nesreću, tj. plaćanje poreza. Pa domišljaju se kako da nabiju troškove i da smanje plaćanje poreza. Ali ono što je evidentno ovim zakonom, dobit ćemo pojbu, popis ovisnika i popis onih koji su dobili u ovoj ili u idućim godinama na sreći, tj. od igara na sreću. Imat ćemo jasnu evidenciju koji su to ovisnici i koliko su dobili od igara na sreću. nije sve bilo kad su nestajali obrti u novim kladionicama, nego je dio bio i u otkupu zlata. Zato je Hrvatska jedino što je povećala u prošlih godinu dana a to je za 300% povećala izvoz zlata, kao da imamo rudnik. Hvala. Odgovor kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bubalo, neću se složiti s vama u jednoj tezi. Kazali ste da nije sreća platiti porez. Mislim da je ipak sreća plaćati porez. Kada bi porez se plaćao po onome što je namijenjeno prema ekonomskoj snazi, porez se mora plaćati prema ekonomskoj snazi. Međutim u Hrvatskoj porez nije pravedan i nije raspoređen prema ekonomskoj snazi zato neki doživljavaju i nesrećom nesrećom platiti porez ali ako je netko zaradio, ako netko se nečim bavi pa onda treba i biti sretan što može platiti porez ali ne može biti sretan ako onaj tko ne može platiti jer mu nije plaćeno mora platiti porez a onaj koji je ne platio svima on ne mora državi platiti porez. U takvim paradoksalnim situacijama ne može se biti sretan. Što se tiče obrta, ma meni je inače možda se mnogi neće složiti no Ministarstvo obrta nema smisla kao ministarstvo uopće. Ministarstvo gospodarstva bi moralo imati pri svom ministarstvu upravu za obrt. Ali nama je važnije da se netko zove ministar da ima nekoliko službenih automobila, da ima tajnica, da zapošljava, da eventualno iz proračuna uzme 50 milijuna kuna i kaže evo dali smo bespovratno za poticaj i da je uloga ministra ostvarena, međutim nije. Ali nije samo tu nego je takva slična uloga i ministra turizma takva je i bez obzira tko je na vlasti. Obrti su se gasili zbog negativnog pravnog okvira i poreznog tretmana prema obrtnicima, a mi smo zemlja koja ima broj kafića, broj otkupa zlata i kladionica najviše po broju stanovnika. To nas treba zabrinjavati. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. A nije česta situacija u ovom Parlamentu da jedna strana pohvali diskusiju druge strane, osobito kada ova strana govori u ime kluba, ali moramo priznati i i pohvaljujem javno, vrlo mi se svidjela vaša rasprava kolega Mariću i širina te rasprave koju ste postavili. Svidjela mi se ova jasna distinkcija između lutrijskih igara i kladionica i svih društvenih koristi i šteta koje eventualno mogu oko toga izazvati. I mislim da ste dobro otvorili tu temu i da od jednog naizgled tehničkog zakona ste pokazali koliko on može imati šire društvene posljedice. Oko ovog progresivnog oporezivanja isto bi se načelno mogao složiti sa vama da veći dobici dakako imaju progresivniji i veći postotak naplate poreza, pitanje je gdje je ta crta oko ovog najnižeg troška dakle gdje je taj i sami kažete i kod prikupljanja poreza gdje je taj oportunitetni trošak koji se rađa sa prikupljanjem poreza i gdje je ta donja granica gdje i Porezna uprava ima račun i izračun da neki prihod prikuplja ili ne prikuplja. U svakom slučaju pohvala još jednom. Jedino vam je jedna stvar nedostajala u vašoj raspravi možda sada u ovom odgovoru na repliku ćete to moći reći, nisam shvatio koji je stav klub HDZ-a hoće li podržati ovaj prijedlog ili neće. Evo to mi je nedostajalo. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor, kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Hvala kolega Rađenović. Ne smijemo padati u zamku i samo iz jednog kuta i uskogrudno promatrati bilo što, a kamoli zakon jedan. Zakon se odnosi na sve nas i na cijelo društvo zato ga trebamo iz ptičje perspektive promatrati i sa svim posljedicama i učincima pozitivnim i negativnim posljedicama. Kazali ste za progresivno oporezivanje, pa progresivno oporezivanje je pravedno oporezivanje. Nisam jasno kazao koliki taj minimum treba biti ili tisuću ili dvije kuna, ne inzistiram na jasnoći toga zato što recimo 5% se plaća na sve uplate. A što je dobitak? Ako je netko platio 500 kuna, a dobio 700 kuna pa nije mu dobitak 700, dobitak mu je 200 kuna. to zakon sadašnji ne razaznaje, treba šire to promatrati. Što se tiče ocjene jesmo li za zakon ili ne, pa ako bi se pristupilo u rješenju zakonskim rješenjima u ovom smislu u kojem sam izlagao, ako bi se napravili razredi ovako veći progresivno oporezivanje, ako bi se uzele u obzir opaske koje smo iznio podržali bismo zakon. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I posljednja replika, Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Marić evo vi ste u ovom odgovoru na repliku odgovorili. Naime, kod samih uplata već je dakle kada plaćate uplatu bilo u kladionici, bilo u lotu ili pak bingu itd. plaćate 5% poreza na samu uplatu. No ovdje nije napravljena distinkcija upravo o tome što je to dobitak. Dobitak je razlika između onog što ste uplatili i onog što ste dobili. Dakle ta razlika je dobitak i na to bi mogao ići porez. Ali ovdje se plaća ponovo porez na ono što ste vi sami uplatili. Rekli ste 500 kuna, znači ako dobijete ne znam nekakvih 2000 ili nešto onda plaćate 10% i na tih 500 kuna koje ste uplatili. I kao jedna realitet možda u svijetu, a u svezi je vašega govora kojeg ste izrekli u svezi sreće kao relativnog pojma i svih negativnosti koje se javljaju u radu u ponašanju mladih i svih onih koji idu u kladionice ili pak igraju lutriju je to da je mađarski premijer ukinuo kladionice u Mađarskoj, ukinuo je sve kladionice, nema kladionica jer je upravo smatrao poput vas. Dakle kvari mladež, troši novce mađarskog građanina itd. on je je dakle ukinuo. Nije se oslonio poput našeg Ministarstva financija da bi povukao bilo kakva sredstva iz tih, nego je naprotiv ukinuo kladionice. Vrlo zanimljivo u svijetu valjda jedinstveno jel, ali su one ukinute. Hvala lijepa. Kolega Grubišić, naravno da nije isto ako netko uplati 100 kuna i dobije 200 kuna, a na tih 100 kuna uplaćenih je već plaćeno 5% ili ako je netko uplatio 200 kuna i dobio 3 milijuna kuna. Dobitak od 3 milijuna kuna oporezivati po stopi od 15% mislim da nije prikladno ni prihvatljivo ili po stopi od 20%. Pa zašto? Zbog ta tri milijuna kuna eventualnog nečijeg dobitka milijuna kuna je netko izgubio, zato moramo promatrati šire efekte. Tri milijuna kuna nije potrošeno u dućanu, na tri milijuna kuna nije plaćen PDV, na tri milijuna kuna neće netko prodati ili svoju robu neće biti potrošnje 3 milijuna kuna će biti manje. A ovaj koji je zaradio tri milijuna kuna neće potrošiti to, on će najprije kupiti avionsku kartu i odletiti negdje vani i potrošiti vani. Treba u širem kontekstu promatrati i u općem interesu cijelu stvar. Što se tiče sreće naravno da je relativan pojam sreća pa rekao sam najrelativniji. Osobno sam iznimno sretan što nikada nisam kockao i nikada neću, to jamčim, što nikada nisam ni zapalio cigaretu čak i zbog toga sam sretan. Ali što moja djeca ne kockaju, to me još više čini sretnim, dapače. Najviše me čini sretnim kada se ostvari ona biblijska "sine ne idi stazama opakih". Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra, poštovana pomoćnice, kolegice i kolege. Evo iako nema sada kolege Vukšića pa ja mogu govoriti, jer on je malo prije u replici rekao da nisam pročitao zakon i gle hrabrosti nisam pročitao zakon pa ću čak i u ime kluba govoriti. Ali dobro, čovjek kada nema argumenata onda najbolje na taj način želi nekom drugom valjda zatvoriti usta ali ne prolazi. Vezano za ovaj zakon, ja bih rekao ovako. Da ovaj zakon naravno ima svoju fiskalnu dimenziju i ona se vidi i kroz obrazloženje da se pretpostavlja da ćemo negdje po toj osnovi oprihodovati oko 300 milijuna kuna ali on ima i svoju drugu dimenziju, ja bih rekao i dimenziju jedne određene socijalne pravednosti. I kamo sreće da smo to i prije napravili. Jer ako oporezujemo rad i dohodak od rada, ako oporezujemo dobiti, zašto ne oporezati i prihod dobiti na sreću. Ako oporezujemo dakle svakog onog tko radi čitav mjesec pa ostvari 3, 5, 15 ili nije bitno koliko tisuća kuna plaće pa na to mora platiti porez, na svaki dohodak preko 2200 kuna, po različitim stopama. Ako netko tko ulaže svoj kapital ili rad pa po osnovi dobiti ostvari određenu dobit mora na to platiti porez. E sada ne znam zašto ne bi netko trebao platiti porez na onu dobit koju ostvari po osnovi sreće. Naravno da i do sada su bili oporezovani veći ako mogu tako reći dobici preko 30 tisuća i to progresivnom stopom do 500 tisuća 15%, preko 500 tisuća 20%. Ali oni do 30 tisuća kuna nisu do sada bili oporezovani. Ne vidimo zaista ni jednog razloga zašto to bi ostalo tako ako kažem su i ostali primici i ostali dohoci po bilo drugim kojim osnovama i do tog iznosa oporezovani. Ako pogledamo podatke od oporezivanju dobitaka od igara na sreću vidjeti ćemo da je upravo glavnina tih dobitaka upravo u ovom rasponu do 30 tisuća kuna. Ukupne uplate kada je riječ o klađenju su 5,6 milijardi kuna, isplate 4 milijarde 530 milijuna, govorimo o podacima iz 2013. godinu. Od toga je na ovih 4,5 milijarde kuna koje su isplaćene na ime dobiti plaćeno svega 4 milijuna kuna poreza ili 0,9%. Kada je riječ o lutrijskim igrama, tu su nešto brojke drugačije, dakle uplate su bile negdje 678 milijuna, isplate 298, porez isplaćenu dobit 24 milijuna dakle 8%. Ili kada to sve skupa zbrojimo dakle do sada je u 2013. godini, prošle godine na ime poreza na igre na sreću, na dobit od igara na sreću bilo negdje oko 28 milijuna kuna poreza ili 5,5%. Ti podaci tome dakle da je većina tih, da je većina isplata dobiti bila ispod 30 tisuća kuna jer je dobar dio ili ogromna većina ostala porezom nezahvaćena. E sada zašto netko tko dobije 5, 15, 20, 25 tisuća kuna ne bi trebao biti oporezovan a do sada nije, a netko tko ostvari dohodak po osnovi rada ili po osnovi ulaganja poslovnog kapitala to mora plaćati. Dakle logično je da svi trebaju biti oporezovani. Ono što eventualno možemo razgovarati ili bi trebalo vidjeti, izanalizirati da li baš i najmanji dobici od 100, 200 kuna itd., da li bi to trebalo oporezivati jer ne znam da li je tu nekakav fiskalni učinak bitan a to zaista ajde, to možemo smatrati igrom i zabavom. Ali sve ovo što je veće od 1000 kuna i nadalje apsolutno zaslužuje da bude oporezivo. Jer sigurno je da u proračunu nema dovoljno novaca i treba. Ako treba ubrati 300 milijuna kuna onda je sigurno puno pravednije i puno bolje da oberemo po ovoj osnovi, po osnovi oporezivanja dakle dobitaka od igara na sreću nego li da idemo u neki drugi porezni zahvat ili ne dao Bog da povećamo porez na dohodak ili porez na dohodak ljudi koji rade a ovdje imamo naprosto jednu ogromnu količinu novaca, dakle riječ je o skoro 5,6, 5,5 milijardi kuna koje nisu oporezive. Odnosno većina toga nije oporeziva jer većina je dobitaka do 30 tisuća kuna. Vidjeli smo ovdje i stav udruga, kako se zove, Udruga priređivača igara na sreću gdje oni iznose svoje argumente zašto to ne treba napraviti pa polaze od toga da će ako stupi ovakav zakon da će se zatvoriti mnoge njihove kladionice, mnogi njihovi šalteri, da će ostati 2200 ljudi bez posla, da će 800 poslovnih prostora ostati prazno itd.. Malo je ta njihova argumentacija nategnuta i naravno svatko piše ono što njemu paše. Moguće da dođe do određenog pada uplata ali sigurno ne da će doći do ovako drastičnog ili da će nestati potpuno uplate pa da će sada doći do otpuštanja svih ljudi ili da će doći do zatvaranja svih svih poslovnica i svih prostora gdje se događaju klađenja ili neka druga vrsta igre na sreću. Dakle ta njihova argumentacija je malo nategnuta i ja ipak mislim da u konačnici će efekt po osnovi ostvarenog poreza biti pozitivan, a nema razloga ponavljam da se ovaj dio dobiti ne oporezuje ako se oporezuju i druge vrste prihoda …. Kažu sociolozi to često …, vidim danas i kolega Vukšić je rekao da kažu sociolozi da u krizi uvijek ljudi više igraju različite igre na sreću, iskušavaju sreću itd., da je to uvijek fenomen krize. Sad koliko je to zaista i znanstveno dokazano o tom potom, ali ja znam da moja generacija otkad smo stasali uvijek smo u krizi, a i uvijek se igraju igre na sreću. I sad će netko reći pa i je, upravo zato. Kad sam počeo studirati, dakle krenula je ona stabilizacija, par-nepar, nije bilo struje, kriza ogromna bila, pa nakon toga ta stabilizacija nikako se nije stabilizirala, nikako se država nije stabilizirala. Onda je došla još i politička kriza sa Miloševićem, Srbijom itd., pa pa onda je došao rat pa rat sa sobom donio krizu koju je donio pa smo u krizi bili, pa onda je došla pretvorba i privatizacija, uništila i to malo što je ostalo pa opet u krizi, pa da bi sve završilo sa Sanaderom i Fimi Mediom, pljačkom itd., pa opet u krizi. Ispada da smo stalno u krizi. Dakle, stalno smo u krizi i zbog toga se izgleda igraju igre na sreću. Ma nije baš samo zbog toga, i u razvijenim zemljama koje nisu prošle ovakav put koji smo mi prošli, barem ne u ovih 30 godina igraju se igre na sreću nije to fenomen samo naš. Dakle, zaključno da kažem, naravno da podržavamo ovaj zakon, da treba sigurno kao što je oporezovan svaki drugi dohodak od rada i od kapitala i onaj ispod 30 000 kuna, isto tako treba biti oporezovan i onaj koji dolazi od igara na sreću kao dobit od igara na sreću. Dakle nemojmo, je sreća nešto što je čovjeku jako bitno, ali ja mislim da je još bitnije rad i ako oporezujemo ono što on radom svojim zaradi, a oporezujemo i oporezujete sve druge države, zašto ne bi oporezovali i nešto što je rezultat igara na sreću. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Idemo na replike. Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Jelušić, rekli ste da je je temeljem poreza na dobitke od lutrijskih igara Hrvatska država ostvarila oko 28 milijuna kuna za 2013. godinu, a da su uplate bile ajde da zbrojimo ukupno od igara na sreću bile oko 10 milijardi kuna. Dakle klađenje klađenje 5 milijardi i 600 i klađenje i lutrija ukupno oko …. Ako uzmete da je 5% kod uplate, svake uplate, onda je to 500 milijuna samo kod uplata već se slilo u državni proračun. Već kod samih uplata. Plus ovih 28 milijuna kuna koje zaista da kažem iznos za sreću premalen i kada govorimo o tih 30 000 kuna to je ono što bi trebalo biti postavljeno u više nivoa, u više razreda kao što je jedan drugi kolega rekao ovdje u Saboru.

ali to nije porez na dobitke, to je od svih uplata i ja se nadam da oni to i uplaćuju. I ne bi bilo zgorega, evo zamjenik ministra financija je tu, a i ravnateljica Porezne uprave je bila do maločas, ne bi bilo loše malo i pročešljati, češće malo da vidimo da li oni to zaista i uplaćuju. Ja vjerujem da uplaćuju, ako ne moraju i to bi trebalo malo, jer nemam ja baš previše povjerenja u te koji priređuju igre da su oni baš jako pošteni i da bi svaku kunu platili ako baš ne moraju. Ali treba ih malo stisnuti, treba vidjeti je li tih 280 milijuna kuna koje su oni uplatili godišnje, je li sve, jesu li možda trebali i više uplatiti. Dakle to je jedna dimenzija i to nije sporno, u ovom zakonu to ne dodiramo niti mijenjamo. Ono što mijenjamo, mijenjamo to da treba oporezovati i dobitke koji su ispod 30 000 kuna što do sada nije bilo. I ponavljam, smatram da je to u redu i da je to potrebno iz jednostavnog razloga zato što smo i druge dohotke, dohodak od rada, dakle svak onaj tko radi za svoju plaću ima plaću 5, 8, 30 ili nije bitno koliko tisuća kuna, 18, mora platiti porez. Zašto i onaj tko je dobio to kao rezultat svog ulaganja u svoju sreću ne bi dobio. kazali ste da je normalno da se oporezuje do 30 000 kuna dobitak od igara na sreću i s tim smo se i složili. Ali kazali ste da treba razmisliti da li jedan minimum treba ne oporezivati. Pa taj neki minimum bi stvarno trebalo ne oporezivati, posebice iz ovog razloga jer se plaća 5% na uplatu. Ali da treba više razreda, mislim da tu nedostaje u vašoj raspravi, a kazali ste da treba bogate oporezivati. Zar je prirodno da netko do 500 000 dobitka od igara na sreću plati 15% poreza, a netko tko ima problema sa poduzetništvom, sa naplatom potraživanja, sa sudskim procesima, sa otkazima, bolovanjima, isplatama plaća, mora platiti porez na dobit 20% i još porez na dividendu 12% i sve one poteškoće koje … ovo je bez poteškoća slučajno zaradio 500 000, do 500 ih plaća 15%. Ne bi li bilo logično da i on bar plati 20, a iznad 500 000 da malo više plati. Za to se zalažem. I svjestan sam ja svih pozitivnih efekata koje imaju igre na sreću, ali moramo gledati i o negativnim posljedicama i zato tu izbalansirati i pažljivo pristupiti u tim razredima da se ne bi negativno djelovanje produbilo, a da bismo dobili što više pozitivnih efekata. Mislim da u tom smjeru bi trebalo ići hoće li se netko kladiti ili ne prepustimo to njemu. Ali hajmo mi utvrditi društveno poželjan okvir. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor, kolega Jelušić. Izvolite. Poštovani kolega Marić, da slažem se u velikom dijelu s vama da treba biti diferencirana stopa i ona je diferencirana. Da li dovoljno možemo o tome razgovarati. Dakle, sada imamo, dakle da do 500 000 kuna je 15%, od 30 do 500000 kuna. Za dobitke preko 500000 kuna da je porez 20%. Možemo se i o tom dapače razgovarati meni se sviđa vaš inače konstruktivan pristup danas o ovom zakonu i ovoj temi. Jer ako i svaki onaj dohodak sad ovisno o osobnim odbicima koji reda veličine ide preko 10, 12000 kuna oporezujemo po stopi od 40% zašto ne bismo i dobitak od igara na sreću. Mislim, možemo i o tome razgovarati. I ja se nadam da u ovih par dana dok je još zakon u raspravi da možda treba otvorit tu raspravu, dakle na tu diferenciranu stopu koja sad postoji kao 10, 15 ili 20% možda još jače diferenciramo i da zaista ekstremno visoke dobitke još više oporezujemo pri tome vodeći o jednom momentu koji naravno ja ne znam, ali treba izanalizirati da ne odudaramo previše od zemalja u našem okruženju, dakle da ne napravimo ogromnu poreznu presiju tako da, a danas su otvorene granice tako da čovjek ne ode par kilometara dalje ulagati u Brežicama ako mu je to porezno puno isplativije. Dakle, da budemo i u tom dijelu konkurentni, ali isto tako da budemo ništa manje nemilosrdni prema tome kao što smo prema drugim prihodima koje ljudi ostvaruju. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Jelušić naime pri kraju svoje rasprave rekli ste da je svaki dohodak od rada i kapitala oporezovan. Tako treba i porez na sreću i do 30000 kuna. Naime, kad govorimo o porezu na rad on je oporezovan, ali kad govorimo o porezu na kapital ili na štednju ona nije oporezovana u Republici Hrvatskoj. I zato imamo u Republici Hrvatskoj toliko nerezidenata koji donose ovdje kapital ili štednju i ne plaćaju nikakav porez. Znači, kad bi izvadili izvješće onda bi vidjeli koliko je nerezidenata u Republici Hrvatskoj i ogroman prihod uzimaju. Pa imate neke koji vjerojatno imaju i preko milijun eura prihoda od kamate na štednju i oni ne plaćaju porez, a u isto vrijeme nakon donošenja ovog izmjena zakonskog rješenja onaj koji je možda uložio par sto kuna, a dobio 100 kuna, on će na tih 100 kuna platiti porez u iznosu od 10%. E onda to se vidi da nije dobro, onda se tu vidi da one krupne i velike i oni koji raspolažu sa ogromnim kapitalom nisu ušli u sustav plaćanja poreza, a ovaj možda sretnik koji će dobiti tih 100 kuna uložio 500 taj će još platiti 10%. Jesmo za oporezivanje, ali smo itekako za oporezivanje posebno onih velikih koji imaju, koji imaju velike štedne uloge. Hvala. Odgovor, kolega Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Poštovani kolega Bubalo u tom dijelu kada je riječ o tome da oni koji imaju manje i manje plaćaju poreze, oni koji imaju više više plaćaju ne morate nas u to uvjeravati. Mi smo to već na par primjera pokazali da to činimo. Pa smo i izmjenom poreza na dohodak, dakle na porez koji su ostvarili svatko od nas na ono što radi napravili malo drugačiju stopu tako da svi oni koji imaju ispodprosječne plaće njima je negdje za dva postotna poena smanjen odnosno povećana plaća u tom dijelu jer smo smanjili njima porez na dohodak. Prema tome, vodi se o tome računa. Ali oni koji imaju zaista više i to treba više oporezovati. Pa i to smo napravili. Na primjer, do prije, do nedavno dok nije ova Vlada došla na vlast porez na dobit se plaćao po stopi od 20% i to je oporezivo oporezivo bilo svaka dobit. Ali prilikom isplate poreza na dobit kad netko isplaćuje to kao svoj udio u dobiti ili dividendu nije plaćao ništa. Mi smo i na to uveli porez od 12%. Prema tome, pokazali smo da oni koji imaju više želimo više i oporezovati. I naravno, ne samo 12% nego još i gradski prirez koji žive u gradu, koji imaju itd. Prema tome, to je porez na kapital. Što je dobit nego ostvareni dohodak po osnovi ulaganja, po osnovi kapitala? Što se tiče štednje rezidenata, nerezidenata o tom je, to nije stvar, dakle ovog zakona. Ali ja se nadam da ćemo uskoro u ovom hrvatskom, u ovoj našoj Hrvatskoj i u ovom Parlamentu vjerojatno i o tome raspravljati. Ušli smo u EU i ako većina zemalja u EU u našem okruženju ima ili bude imala porez na štednju nema ni jednog razloga da ga ne uvede ni Hrvatska. Prema tome, bi morao biti u svakom segmentu konkurentni i usporedivi sa zemljama u okruženju. Prema tome, nema nikakvog razloga da i to ne uvedemo ukoliko analize pokažu da je to potrebno i da ćemo pri tome biti kako da kažem korespondirati sa ostalim zemljama u našem okruženju koje nas okružuju, prije svega u EU.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo vidite bedž je uvijek u džepu tako da nema problema. Kažu Crnogorci tko ima daj mu još, a tko nema oduzmi mu i to što ima. No, nije baš primjenjivo na ovaj zakon o, odnosno izmjenama Zakona o igrama na sreću. Ja sam malo prije izrekao jednu neistinu moram priznati da se u igri klađenja i u lutrijskim igrama ukupno, dakle u Hrvatskoj uplati oko 10 milijardi kuna. Nije točno, nego 7 milijardi i 300, 400 milijuna kuna godišnje. Prema tome, 5% od tih 7 milijardi i 400 milijuna kuna, dakle 5% koje se uplati uplatom bilo listićem, bilo kupovinom lutrije, lota, binga itd. dakle iznosi 370 milijuna kuna. Ono što je zanimljivo da je na osnovu poreza na dobitke od lutrijskih igara na sreću i od igara kod klađenja ukupan iznos oko 28 milijuna kuna. Što je zaista ovako jedna brojka koja odskače po tome što je zaista mala. E sada, kada uzmemo da je evo u našoj susjednoj državi premijer moram reći Orban ukinuo klađenje i kladionice, zatvorio možda i tisuće radnih mjesta upravo tim ukidanjem, onemogućio svojim sugrađanima da igraju na kladionici, da pogađaju tko će izvesti prvi korner, tko će dobiti prvi žuti karton, koliki će biti rezultat prvog poluvremena, tko će zabiti dakle prvi gol da li gostujući ili domaći, raznoraznih oblika pa čak i imate i to klađenje je krenulo i u politiku pa se onda kod tijesnih rezultata u nekim državama prognozira tko će biti predsjednik neke države nakon izbora koji se održavaju, i to ide na kladionice. Zaista smiješno. I onda moramo reći i zbog afera koje su izbile u športu a u svezi su sa kladionicama, znamo za slučajeve u Njemačkoj i u nekim drugim zemljama gdje su rezultati namještani, gdje je netko dobio namjerno prvi žuti karton, a netko već tamo zna da će ga dobiti itd., bilo je tu svega. Upravo iz tih razloga gdje su građani trošili na kladionice poput kod nas, dakle na kladionice su potrošili u 2013. godini uplata je bilo 5 milijardi i 600 milijuna kuna. Nevjerojatno! 5% Proračuna RH je uplaćeno u kladionice. Zbog takvih stvari i zbog toga što su zbog strasti i pošto smo klađenje i igre na sreću čak uveli u bolest ovisnosti poput droge, poput alkohola, dakle bolest ovisnosti zauzima ozbiljno mjesto u bolestima ovisnosti u RH. O tome je bilo izvješće kada smo govorili o ovisnostima i bolestima Centra za ovisnost RH. Upravo je klađenje bilo spomenuto kao jedno od takvih ovisnosti koji razara brakove, koji mlade navodi na krive putove, koji mlade navode u krađu, lopovluk kako bi namirili svoje ili dugove ili kako bi pak uplatili nekakve iznose za klađenje. I upravo iz tih razloga je Mađarska napravila to što je napravila. Evo kod nas je pokušaj, ovim zakonskim prijedlogom, da se i tzv. "mali dobici" oporezuju stopom u tri da Dakle, porez na dobitke plaćao bi se po stopi od 10% i to tako da tu stopu od 10% plaćaju oni čiji je dobitak do 30 tisuća kuna. Po stopi od 15% dobici od 30 do 500 tisuća kuna. Mislim da je taj razred od 30 tisuća do 500 tisuća kuna prevelik, ogroman. Dakle, rastegnut je od 30 do 500 tisuća kuna. I da se tu može postaviti i dva razreda. Jedan od 30 do 100 tisuća, a drugi od 100 do 500 tisuća. i još razred koji kaže od 500 tisuća do milijun pa onda preko milijuna do tri i preko tri milijuna. Imamo različite stope kao što imamo i što kaže netko ovdje porez na dobit je 20%, porez na dividendu 12%, ljudi koji rade koji rade toliko plaćaju. Ovo su igre na sreću, zapravo igre na sreću a na tuđu neću reći nesreću nego zapravo igramo jednu rekao bih kasu uzajamne pomoći. Upravo tako, izraz iz socijalizma, gdje se dakle jedna osoba uglavnom ili više njih dobije novac uplatitelja koji nisu dobili. Točno tako. To je poput nekakvog zdravstvenog osiguranja. Onaj tko ide na dijalizu tri puta tjedno potroši novaca od zdravstvenog osiguranja više negoli 2000 ljudi koji su eventualno popili u svom životu andol, analgin ili nešto drugo. Jedna osoba! U neku ruku se radi također o tzv. Bismarckovom načelu solidarnosti samo primijenjeno ne na zdravstveno osiguranje ili pak mirovinsko negoli na igre na sreću. Dakle, igramo svi i jedan dobije. To smo mi svi platili toga gospodina koji je dobio. Zanimljivo je da u našim, to je malo ajmo by the way ili usput da u našim igrama na sreću pomalo doznajemo i one koji dobivaju. Zanimljivo je da su i među tim zlatnim dobitnicima ili tzv. dobitnicima jackpota vrlo često poznate osobe pa i djeca nekih poduzetnika ili tajkuna. Ja ovdje neću imenovati namjerno da ne bi ispalo da nekoga spominjem ili protežiram, ali znam barem 4 osobe osobe u srodstvu sa određenim tajkunima u Hrvatskoj koji su dobili od 20 do 40 milijuna kuna na Loto-u. Neću sad imenovati ali mogu prišapnuti Lalovcu jel', gospodinu Lalovcu pardon ispričavam se zbog ovako privatnog oslovljavanja. Dakle, teško se oteti dojmu da ovi dobici, visoki dobici nisu poneki put postoji nekakva indicija, postoji sumnja da nisu eventualno eto čudno kako baš eto tako nekakvi imaju sreću a neki drugi nemaju nikada sreće, neki ne igraju kao ja što ne igram nikada, Dakle, ova zarada nastala temeljem klađenja ili pak temeljem lutrijskih igara zapravo je zarada nastala na neradu, ona nije nastala od rada, otišli ste tamo, potrošili dvije minute, zaokružili one brojeve i predali to. To je sav rad koji ste vi utrošili da biste eventualno, eventualno može bitno dobili i zbog toga ne treba ne treba biti previše obazriv prema tim dobicima s time da u svakom slučaju treba postaviti više ili kako reče ovdje diferencirane stope postaviti, pa do 1000 kuna recimo gospodine Lalovac ja ne bih ni vršio oporezivanje, oni dobici do 1000 kuna,

do 3 000 000 30% a preko 3 000 000 milijuna kuna 40%. Zašto kažem da to nije puno? Pa zato što nitko nije toliko uplatio da mu se ne isplati platiti na takav dobitak bilo koji porez, bilo koji porez. Porez kao stvarnu činjenicu, dakle ako kao što je bio slučaj da je netko na onom Euro lutriji dobio silne novce a uplatio jedan listić, pa njemu nije problem platiti 40% poreza jer mu i dalje na tolike milijune kuna ili pak negdje oko milijarde kuna ostane 600 milijuna kuna, ni luk jeo, ni luk kao što kažu mirisao, dobio 600 milijuna kuna, a država i država riznica 400 milijuna kuna ako je 40% porez. O štednim ulozima i kamatama na štedne uloge rezidentima i nerezidentnima ovdje smo raspravljali 100 puta, bilo je i negodovanja i sa ove desne strane u svezi toga iako je ovdje i rečeno da će doći i to na red, kad će doći na red? Pa već smo to sto puta raspravljali i nikada evo nema dolaska takvoga zakona na dnevni red niti ima pomisli o tome niti ima najava da bi takav zakon došao na dnevni red. Od ovoga zakonskog prijedloga očekuje se da će dakle a temeljem ovih razreda, poreznih razreda koji su ovdje navedeni a ima ih tri, po stopi od 10, po stopi od 15 i od 20%, dakle da će se sliti u državnu blagajnu oko 300 milijuna kuna na osnovu poreza na dobitke. Mislim da se taj iznos može biti puno veći. On bi ovoga puta bio oko 10 puta veći nego što je sad, jer sad je 28 milijuna kuna a bio bi 300 milijuna kuna, znači više od 10 puta bi se povećao priljev. U ovakvoj situaciji moram reći da podržavam zakonski prijedlog s time da bih upravo napravio ili dodao da se napravi više poreznih razreda, dakle diferencira stopa i da do 1000 kuna dobitke zapravo ne oporezujemo jer već samim time što uplaćujete listić plaćate 5% poreza. Evo, ukoliko ovaj zakon ostane u ovakvom obliku kakav je sad a ne dobijemo od zamjenika ministra nekakvo nekakvo jamstvo da bi se to moglo promijeniti upravo u ovom smislu više razreda čime bi i sigurno stiglo i više prihoda od poreza došlo bi više od 300 milijuna, onda bismo bili suzdržani u vezi ovog zakona, ako bi to bilo

ide tako da vi kao liječnik s pravom upozoravate i to ovdje nitko nije napomenuo prije dakle, jedna ružna ovisnost a to je ovisnost o klađenju, o igrama na sreću, čak i rezolucija Europskog parlamenta upozorava države članice da pokažu, da uspostave određene mjere, mehanizme kako bi obavijestile potrošače, dakle one učesnike i kako ne bi ostale bez imovine, pogotovo se to odnosi na mlade. Međutim, s druge strane, mnogi su pa i vi raspravljate na ovakav način o nemoralnosti, o pitanjima uopće predavanja sudbine takvim igrama na sreću umjesto rada i mukotrpnog rada pogotovo kao jedan pokazatelj prema mladima a onda zaključak je zašto se uopće oporezivaju mali dobici. Mislim da upravo ako dosljedno stojimo na tomu da nije prihvatljivo baš ponašanje igre na sreću možda do neke mjere te igre na sreću služe kao zabava ali ako postoji jedan biznis i zapuštanje a svjedoci smo da ima i u Hrvatskoj takvih ljudi koji su napustili svoje poslove i dali se i predali i to je sada već i porok igrama na sreću, zaveli obitelji u crno, ostali bez svoje imovine, tim prije i tim više ovih očekivanih 300 milijuna kuna i oporezivanje svih dobitaka mora biti na neki način zaključak vaših rasprava jer onako kako raspravljamo, doduše niste vi tako raspravljali ali mislim da nije dobro dakle ako vidimo jedan prijedlog zakona onda identificiramo jednu riječ, uguglamo negdje i onda se razbacujemo nekakvim sreća, definicija sreće, mislim da je to nesretno i neozbiljno za svaku ozbiljnu raspravu. A meni se posebno sviđa ovo što ste rekli da se radi o sviđa ovo što ste rekli da se radi o bolesti ukoliko se radi o igrama na sreću gdje se pojedinac bavi stalno takvim poslom i to je jedan ozbiljan problem, ali tim više i tim prije treba onda poduprijeti ovaj prijedlog zakona i napomena moja ide uz to da dobici od loga ogroman dio ide upravo za rad naših udruga. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Da kolegice Ingrid hvala vam lijepo na potpori za moju raspravu. Naime, klađenje je zaista bolest poglavito oni koji se redovito klade, koji se ne mogu oteti tome, dakle poput onih koji su ovisni o drogi. Oni moraju svaki dan biti u kladionici, vise u kladionici da kažem doslovce. Oni znaju na pamet prvu Egipatsku ligu, oni znaju na pamet treću Tursku ligu u nogometu, znaju drugu ligu Češku u hokeju na ledu, sve znaju. dakle pametni ljudi ali što se tiče ovisnosti zapravo nažalost, ne bih htio nešto reći drugo ružno ali ovisni do boli. I ta ovisnost upropaštava puno ja bih rekao čak i više obitelji, mlade i sve ostale. U kladionici vas nitko ne pita koliko imate godina. dolaze djeca, dobiju za kiflu idu u školu pa navrate u kladionicu, potroše svojih 10 kuna što mu roditelj da za pecivo on potroši u kladionici. To je strašno što se radi. No, kada govorimo o dobicima teško je odrediti nekakav nekakav razred porezni koji bi bio opravdan. Onaj tko se bavi s tim u smislu biznisa kad-tad će izgubiti kao što izgubi na ruletu svejedno je. igrali vi rulet ili igrali kladionicu isti je vrag, dakle uvijek ćete izgubiti, tu nema dobitnika uvijek ste gubitnik. Sada odrediti tu brojku koja bi bila oporeziva jeli to tisuću kuna, dvije tisuće kuna, ne znam teško je biti pametan. Porez na igre na igre na sreću i na klađenje neće smanjiti ama baš ništa po ovom pitanju zdravstvenom neće smanjiti broj onih koji se klade, ne vjerujem. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Grubišić, kazali ste da ne treba biti obazriv prema oporezivanju ovakvih dobitaka, slažem se samo više razreda. I najmanje dobitke treba i do 30 tisuća kuna oporezivati, ali samo onaj minimalni dio na koji se već plaća prilikom uplate trebali bi razmisliti da se ne to ne oporezuje. Ali ne treba biti u strahu i pod krinkom pobjeći će kladioničari u inozemstvo, imati manju poreznu stopu od porezne stope na gospodarsku aktivnost jer kako se ne bojimo da netko od nesamostalne djelatnosti ili netko tko se bavi poduzetništvom isto tako ne ode u inozemstvo kada plaća veće stope nego što ovi plaćaju na dobitke. Dakle ima opasnosti ali ne ako izjednačavamo i dovodimo u neravnopravan položaj ove u odnosu na one koji rade. Sreća se može zaraditi na više načina, ali ona i pomaže vrlo često, ali rad pomaže uvijek osim ako ga namjerno netko sustavno ne uništava. A u Hrvatskoj postoje karteli koji uništavaju tuđi rad neplaćanjima, svjesnim namjernim uništavaju nečiju muku i trud. A ovo što ste govorili o ovisnicima, zato sam rekao da treba razlikovati igre na sreću lutrijsku od kladioničara. Kladioničari su većinom kockari, većinom, nisu svi ali većinom kockari, a kockari su ovisnici. A ti kockari čak nekada založe i vlastiti stan i postaju društveni problem onda nakon toga. Pa ako uživaju sami u sreći neka onda sami prolivaju svoje suze, a ne da budu teret društvu. **Zgrebec, Dragica Da kolega Marić zapravo smo na tragu istog razmišljanja. Naime, ukoliko kako ste i sami rekli ovaj porez na dobit iznosi 20%, porez na dividendu 12% to je 32% pa čemu onda to je za radne ljude ili za one koji rade koji ostvaruju prihod, dohodak itd. Čemu onda netko tko ostvari to tako to tako pomalo lako, kojega je sreća pomazila ajde da tako kažemo, iako je sreća kako ste rekli relativan pojam, zbog čega bismo mi imali nekakvoga obzira imali za one koji evo na oni koji ospore preko 500 tisuća kuna 20% pa čemu to? Pa njemu je sreća zaraditi da je 30%, dakle njemu od 500 tisuća ostaje 350, a državi ide 150 pa i to je sreća. Kako ne, kamo sreće da trefi nekoga od nas tako ali neće.

ovaj zakon treba gledati sa dva aspekta. Ja sam već kada sam govorio i o izmjenama Zakona o igrama na sreću govorio kada igra na sreću prerastu u ovisnost kao i svako prekomjerno uživanje, onda je to jedan veliki društveni problem gore na Odijelu Sestara Milosrdnica ja mislim da ima više ovisnika o kocki nego ovisnika o nečem drugom. Dakle to je jedno društveno zlo i pitanje da li se zakonom to može ili ne može riješiti osobito u današnjim vremenima kada su dostupni raznorazni vidovi kockanja, klađenja itd. o tome ću nešto kasnije. Međutim ono o čemu bih htio govoriti, a to je klađenje kao gospodarska djelatnost jer ona je tu prisutna i u ovom trenutku prema podacima nekakvim za 2012.sa osnova te gospodarske djelatnosti u državni proračun je sjelo negdje oko 560, 570 milijuna kuna, dakle s osnova doprinosa zaposlenih, poreza itd. I ono što možda je ključno u izmjenama ovog zakona reći neke stvari i možda pokušati naći rješenje da bude što se ono kaže i vuk sit i koza cijela. A to je da u ovom trenutku na sve uplate se plaća 5% poreza i to je negdje na godišnjoj razini 280 milijuna kuna. dakle ono što je prijepor između onih koji se bave tim poslom, koji priređuju igre na sreću i prijedloga ovog zakona, tj. Ministarstva financija je da u ovom prijedlogu zakona se predlaže da svi dobici budu oporezivi. E sada se postavlja tu jedno elementarno pitanje da li će upravo zbog ovoga a to vam je kolegice i kolege ilegalno Internet klađenje koje mi nažalost ne znam koliko možemo spriječiti, da li će državni proračun više izgubiti ili dobiti. Da li ćemo veliki broj onih koji su nažalost pobornici klađenja, ja osobno nisam, gurnuti na ilegalno klađenje i na takav način oštetiti državni proračun jer oni više neće plaćati niti onih 5% koje sada uplaćuju prilikom uplate niti će plaćati bilo šta a vjerojatno će se dogoditi do smanjenja broja zaposlenih u kladionicama. I ako odgovorimo na to pitanje, ako se nađe nekakav kompromis recimo da je 1500 ili 2000 kuna neoporezivo a da onda iznos do 30 tisuća se oporezuje šta je znam sa 10% i pitanje je koliko je normalan raspor između 30 i 500 tisuća kuna. Možda bi bilo logičnije da to bude 150, 200 tisuća kuna, onda još jedan razred od 200 do 500 pa od 500 na više i da se tu napravi progresno oporezivanje. A to se znači ono što će biti recimo između dvije i 30 tisuća da se oporezuje po stopi od 10%, recimo 30 i 200 tisuća dakle na onu razliku između 30 i 200 tisuća da se plaća 15%, pa recimo na onu razliku između 200 i 500 tisuća da se plaća 20% i ono sve iznad 500 tisuća na onu razliku da bude stopa od 25%. Moislim da je to nešto što bi pomirilo u ovom trenutku bar prema nekakvim mojim spoznajama i one koji rade taj posao i državni proračun, državni proračun ne bi izgubio, dapače, dobio bi ono što očekuje i mislim da bi onda postigli ono što želimo. Smisao dakle dakle poreznih zakona da omogući gospodarstvenicima da obavljaju svoju djelatnost, da ne budu previše opterećeni. A isto tako i oni koji žele primati tu uslugu, jer bez obzira kako mi to gledali jer to je usluga, da oni budu na određeni način zadovoljni. I još jedno pitanje koje ostaje otvoreno što je dobitak. Jer ako kladilac uplati recimo nekakvu kombinaciju za 5 kuna, dobije 25 kuna, njegov dobitak nije 25 kuna, njegov dobitak je 20 kuna. I onda bi bila logična stvar da osnovica za oporezivanje bude to, tim više što je on već na ovu svoju uplatu od 5 kuna platio 5% poreza. I gospodine zamjeniče ministra ako bi Vlada htjela ovakav amandman recimo dati da bude 2000 ili 1500 neoporezivo a vi imate pokazatelje a ovo da, kažem da ovu stupu spustite sa 500 dole premda ovih 30 tisuća kuna jer je preveliki raspon mislim da onda ne bi bilo nikakvog razloga, ne bi bilo nekakvog gospodarskog gubitka da taj zakon se ne podrži. Ali isključivo kažem iz ove gospodarske sfere zato jesam počeo svoju raspravu sa ovim dijelom ovisnosti je teško podržati ako recimo slučaj makedonije koja je napravila nešto slično govori da u prvim mjesecima s osnova ilegalnog Internet klađenja je pao promet preko 30%. I što će se nama dogoditi recimo ako mi donesemo ovakav zakon i ako državni proračun izgubi 100 milijuna kuna? Onda nismo ništa napravili. Prema tome, ako, na kraju krajeva Vlada ako vidi da je ovo loše, uvijek stigne promijeniti zakon ali ovo je nešto što ukazuje da ljudi neće bježati jer neće imati razloga da bježe na ilegalno Internet klađenje. Na kraju krajeva pa najveći broj dobitaka je do par tisuća kuna. Najveći broj. I kažem, teško je spriječiti ovisnost sa nekakvom represijom. Na kraju krajeva vi nažalost ako nešto zabranjujete onda to postane manje-više izazovno a to je nagore za one mlade prije svega koji danas najviše surfaju po internetu i nažalost klade se bez ikakve kontrole na ovom ilegalnom klađenju. Možda ako najveći dio toga klađenja ostavimo imati kontrolu da možemo kontrolirati da djeca ispod 18 godina ne mogu ulaziti u kladionice i kladiti se. Možda ćemo nešto postići s time. Prema tome, gospodine zamjeniče ministra, dakle ako bi prihvatili ovaj prijedlog onda je zakon podrživ ali ako ostane ovakva varijanta da se od nule do 30 tisuća kuna ne oporezuje mislim da ćemo napraviti štetu državnom proračunu, doći će nam na burzu nekoliko stotina novih nezaposlenih i mislim da ćemo napraviti lošu stvar. Prema tome, dajte razmislite, sutra je sjednica Vlade, dajte nekakav prijedlog da to bude nekakve 2000 kuna neoporezivo ili što već mislite, mislim da je to nekakva razumna cifra a ove razrede spustite, financijski ćete proći povoljnije, ukupno gledajući prihode u državni proračun ne samo po jednom segmentu a na burzi neće biti novih 500, 600 ili 700 nezaposlenih. Hvala lijepo. **Jerolimov, Ante (HDZ)** Kolega Šuker osim gospodarske djelatnosti ovoga zakona spomenuli ste i štetne strane ovog zakona. ono što mene više brine i od samog zakona je pravilnik o prostorima za priređivanje igara na sreću o kojem danas nije bilo riječi a koji je donesen 23. siječnja 2012. iz kojeg je izbačen uvjet da se casina i kladionice mogu otvoriti samo na većoj udaljenosti od 500 metara o vjerskih i odgojno obrazovnih ustanova. I upravo mi danas imamo problem u Zadru jer je jedan takav objekat otvoren praktički tik uz školsko dvorište, jedne škole u Zadru i njegovo otvaranje izazvalo je čitav niz protesta i problema. Smatram da je to jedan ozbiljan problem jer on indirektno potiče maloljetnike da se počnu kladiti i kockati i to pred nosom jedne obrazovne ustanove. A ne treba govoriti kakav je to porok i u što sve to može odvesti. Da li je moguće da mi zbog boljeg punjenja državnog proračuna žrtvujemo našu djecu i da nam je to važnije od cijelog niza mladih ljudi. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa mislim da to nije odluka zbog državnog proračuna nego vjerojatno zbog nekoga da može nešto otvoriti. Logična stvar da tako kažem ovakav vid zabave je najopasniji za djecu. I vrlo teško je procijeniti dal netko ima 18 ili 16 godina, ali ako mu kladionicu ili nešto slično ili nekakav automat klub nasadite pred školu ili negdje drugdje ili pred crkvu, logična stvar da će njega to privlačit, da znatiželja i ovo i ono i nažalost dobivamo potencijalnog ovisnika o kocki, o klađenju, a to je društveno zlo i kao alkohol i kao droga i kao sve druge ovisnosti. I nije mi jasan razlog zašto se taj pravilnik mijenjao, tim više što kad je taj pravilnik donošen onda oni objekti koji su bili prije tog pravilnika otvoreni u određenim prostorima koji su bili unutar ovih granica, a nisu baš bili u samoj blizini osnovnih škola i vjerskih objekata, su mogli ostat, međutim nitko drugi nije dobio dozvolu. Vjerojatno to nije mijenjano zbog proračuna nego zbog toga što netko imao interes da se donese takva odluka. Ali ponavljam, sigurno da se takvi objekti ne bi smjeli otvarati u blizini škole. Kolega Šuker, vidimo kako su Hrvati u 2013. godini u razne igre na sreću uložili preko 6 milijardi kuna. Naravno da Vlada želi zagrabiti u taj vrč sa zlatom. Razumljiva potreba kad uzmemo u obzir činjenicu da je samo ustvari manje od 10% od tog prihoda završilo u državnom proračunu. Ono što Vlada ne vidi to je da taj vrč zapravo je imaginaran, u njemu nema ničega. U posljednje vrijeme u Hrvatskoj imamo ekspanziju kladionica, a igre na sreću općenito cvjetaju. Razlog tome je svima poznat, samo rijetki to glasno izgovaraju. Kako društvo klizi prema dolje, ljudi imaju sve manje nade da će se situacija popraviti. Klađenje je njihova investicija u bolje danas, u krpanje kućnog proračuna. Nekima je to i jedini izvor prihoda. Iz tog razloga danas cvjetaju i trgovine za otkup zlata. Ne zbog toga što Hrvati imaju viška zlata, već je to većini postala slamka spasa. Ta dva fenomena su dio istog procesa općenito propadanja društva. Vlada umjesto da povuče poteze koji će ljudima dati nadu u otvaranje radnih mjesta i popravljanje krvne slike hrvatskog gospodarstva, traži instant rješenja za proračun. Nijedno od … rješenja neće zaustaviti strmoglavi pad prema dnu. Država umjesto da ljudima omogući da svoja znanja, vještine upotrijebe za nešto produktivno, nešto što će im donesti stvarni novac i osigurati egzistenciju, bavi se oporezivanjem svega i svačega. Hvala.

Jedna ova pošast se koliko je to moguće gurne u legalne vode da bude čim manja mogućnost ilegalnoga. Ponavljam, ilegalno internet klađenje, evo sad možete ući u nekoliko stranica i vidjet ćete, to je nažalost najdostupnije tim upravo mladima i to Vlada u ovom trenutku ja koliko znam teško može, praktički ne možete spriječiti, ako možete super. Ali onda nemojmo sad sa ovom odlukom potaknuti da ovo još pojača pa da oni koji ovo priređuju razmišljaju i kako se dovinuti i kako prevariti Vladu, zapravo onoga tko ovo kontrolira sve skupa. Prema tome, smisao je dakle da se donese zakon koji će nam omogućiti da koliko toliko kontroliramo ovaj proces kažem koji može biti društveno opasan jer poslije ovoga ide se negdje drugdje. Nemojmo zaboraviti da imamo nekakve stare članice Europske unije gdje je klađenje tradicija, način življenja, pa čak i visokog društva. Uzmite samo primjer Engleske itd. Prema tome, nešto ne možemo spriječit, kao turistička zemlja naprosto moramo imati, ali nemojmo zbog nekakvih sitnih stvari naprosto napraviti još veći nered i još veće probleme. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.